narodni poslanik Ivan Kostić. **Ivan Kostić** Povreda Poslovnika 104, u kome se kaže da poslanik na uvredu ima pravo na repliku. Znači, ovde je nekoliko puta spomenuto ime šefa poslaničke grupe Dveri Boška Obradovića, gospodine predsedavajući, i poslaničke grupe Dveri.Trenutno nisu u sali ljudi koji su spominjali Dveri i koji su govorili da su Dveri osnovane od strane Srpske pravoslavne crkve, što je apsolutno degutantno spominjanje Srpske pravoslavne crkve u toj konstalaciji. Dveri imaju podršku Srpske pravoslavne crkve i mi smo na to ponosni.Međutim, nije nam jasno zbog čega se te stvari dovode u upravo reklamirajući povredu Poslovnika ulazite u repliku. Jedan kolega je juče zbog toga dobio opomenu.(Ivan

Da, znam da vam je malo 20 minuta ovlašćenog predstavnika predlagača, odnosno šefa ili predsednika poslaničke grupe, odnosno ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe i vreme koje vam pripada. Znam dobro da se poslaničke grupe sa toliko poslanika bore da isprovociraju druge poslanike i da bi sa njima vodili debatu. Ja to poštujem, ali u jednom trenutku moramo da počnemo i da radimo ono zbog čega smo se sakupili.(Ivan su mu odgovarali.Gospodin Milojčić, povreda Poslovnika. Gospodine Arsiću, hvala.Reklamiram član 108. Ako smem da se osvrnem na jučerašnje zasedanje, juče ste nam dali pauzu da bi gospođa Mihajlović otišla na televizijsku emisiju, a danas ste nam dali pauzu da bi gospodin

je predsedavajućeg kada će da da pauzu. I kao što sam sada u prilici da predsedavam, bio sam i na vašem mestu, i to jako dugo, 12 godina. Zato i cenim vaš rad kao poslanika, svih, bez obzira iz koje su stranke, ali se nikad nisam služio takvim stvarima da napadnem ministra, predsedavajućeg ili nekog drugog, nikad. Ima vremena, naučićete.Gospodin

čiji narodni poslanici pripadaju toj poslaničkoj grupi, u ime poslaničke grupe pravo na repliku ima predsednik ili zamenik predsednika poslaničke grupe.Molim vas da, u skladu sa ovim članom, mi date pravo na repliku da odgovorim na ono što je neistinito i uvredljivo govorio ministar Dačić.

odgovorim.)Trenutno nije tu.Reč ima narodni poslanik Goran Ćirić. **Goran Ćirić** Meni je žao da ministar Dačić nije ovde u sali i nije korektno pominjati ga dok nije ovde u sali, ali ja ću govoriti samo o načinu i pristupu koji vidimo u poslednje četiri, pa skoro pet godina.U prvom minutu obrazlaganja tačke za koju je bio zadužen, a to je Fond za zapadni Balkan,

pa i ministar Vujović u finansijskom smislu, a naravno, i ministar inostranih poslova, tu su njegove kolege i mislim da je važno da to pomenem.Demokratska stranka je bila u Vladi, i to i sada potvrđujem, koja je pokrenula pregovore sa Prištinom.

i aktuelne Vlade i prethodne dve vlade, dakle, ove aktuelne koalicije, za postavljanje regionalne politike i ukupno evropske politike.Ja ću u startu u ovoj raspravi reći da će Demokratska stranka podržati Fond za zapadni Balkan, iz više razloga. Mislimo da imamo dobar primer višegradskog procesa i otvaranja procesa koji je važan za saradnju za podizanje nivoa poverenja i za komunikaciju među ljudima. Svakako podržavamo ovaj proces i zbog podizanja nivoa regionalne saradnje, a nažalost svedoci smo da upravo ovih dana vidimo da su ti odnosi u regionu na vrlo niskom nivou, skoro na istorijskom minimumu kada se govori, a najčešće se uzima ta granica od 2000. godine pa na ovamo.Podržaćemo svakako inicijativu iz ovog procesa za formiranje kancelarije mladih, jer sam siguran da je to zdrava investicija u budućnost i buduće odnose sa mnogo više poverenja i mnogo više spremnosti za saradnju na prostoru zapadnog Balkana i čitave jugoistočne Evrope.Treća stvar koju ću pomenuti iz ove tačke, koja je nama predložena na jedan dosta neprincipijelan način, jer su raznorodne teme, ali ono što je zajedničko jeste moj poziv na preuzimanje odgovornosti. Na to pitanje da kada ministar obrazlaže ovu tačku kaže jasno i glasno ja stojim iza ove odluke, ja sam taj koji je potpisao Briselski sporazum, ja sam taj koji je učestvovao u pregovorima, mene je poslao premijer, predsednik Vlade Aleksandar Vučić koji je potpisao ovaj dokument, ja sam ovlašćen i stojim apsolutno iza ovoga što vama argumentuje. Mi to danas nismo čuli na takav način, jer se opet po starom običaju pozivao na Demokratsku stranku, na neke prethodne režime, a ja još jednom kažem da mi stojimo iza prethodnih pristupa u vezi sa regionalnom politikom i saradnjom. Nešto što takođe podržavamo jesu zajednički infrastrukturni projekti koji se planiraju i koji treba da budu podržani na ovaj način.Toliko o ovoj temi, jer mislim da je bilo više prostora za razgovor o ovome, jer je izuzetno važna tema, ali ne bi bilo korektno, jer ministar nije tu, nema šanse da odgovori, ali sam ovo rekao zbog njegovih saradnika i zbog svih koleginica i kolega koji su se stalno pozivali na nešto što je radila prethodna vlast.Druga

– zbog čega ovakav nivo nepoverenja, koji bi mogao da bude manji i gde bismo mogli da gradimo jedan civilizovaniji dijalog i o ovim finansijskim temama, da nije bilo stalnog pristupa, vi u prošloj Vladi ste zadužili zemlju ovoliko, vi ste onoliko? Često smo slušali lažne argumente i loše podatke i sa jedne, i sa druge, i sa treće strane ili desete strane, koliko je god tih strana bilo.Mislim da je važno da ovde govorimo o istinitim podacima, ali da svako od nas stane čvrsto iza tih podataka, jer nama je istina potrebna, kako u ovoj prvoj temi, tako i u temi o zaduženjima.Jedna od teza koja je stalno bila prisutna – evo, mi smo se zaduživali i ministar je na prošloj sednici Skupštine rekao, potvrdio da zadužili skoro 9,5 milijardi evra, bilo je 10 milijardi, pao je taj dug na 24,2 i danas je to rekao, ali je jasno to, treba reći, recite i vi sami. U maju mesecu 2012. godine, kada je ova koalicija pobedila na republičkim izborima i kada se krenulo u proces formiranja Vlade, taj javni dug je bio 14,8 milijardi evra.Često evra.Često čujemo podatke koji govore o nivou duga na kraju 2012. godine, ali sećamo se, već u septembru je tadašnji ministar, Mlađan Dinkić, došao sa odličnom vesti da smo se zadužili za dve milijarde, to je bio septembar mesec, i da država neće biti u bankrotstvu. Tada smo pitali – čekajte, ko nekoj državi koja je pred bankrotom na takav način lako daje zajam od dve milijarde evra? To nije logično. Jednostavno i zdravom logikom ćemo se složiti oko toga.Mislim da je važno da bismo prestali sa licitiranjem da zaista kažemo šta su podaci. Da, 14,8 milijardi u trenutku kada su završeni izbori u maju mesecu 2012. godine. Posle četiri godine imamo 10 milijardi evra javnog duga više do ovih 24,2 milijarde, 9,5 u ovom trenutku. Dobro je da se taj dug smanjuje od 24,8 na 24,2.Šta će se desiti sa ovim novim zaduženjem? Pričamo, i to su tačke dnevnog reda o više zajmova, naravno, najzanimljiviji je ovaj najveći od milijardu dolara ili 3,6 milijardi dirhama i o tome se danas najviše govorilo.Ovde je bilo teza i tvrdnji da to zaduženje neće podići javni dug. Stvarno je teško razumeti da neće podići javni dug, jer ako se zadužite milijardu evra, to neće podići javni dug pod uslovom da vratite milijardu evra nekog drugog kredita, a da ste smanjili kamatu i da ste na tome dobili. U redu, prihvatam da će biti povoljnija kamata, ali opet treba pošteno reći kakvi su uslovi bili pozajmice i uslovi kamata u trenutku kada su se zaduživale prethodne vlade, koliki je bio euribor, koliki je bio libor i kakve su uslovi tada bili na tržištu.

je moglo da zna da se nekada dobijalo 8%, a da se sada dobija 1%. To je takođe tema o kojoj treba govoriti.Dakle, nesporno je da je javni dug Republike Srbije u ovom trenutku skoro 10 milijardi veći nego 2012. godine. 2012. godine. To je jedna važna tema i predlog vama, gospodine ministre, jer mislim da je to izuzetno važna tema o kojoj, čini mi se, nismo govorili u ova dva saziva, koliko sam u Skupštini, a to je da imamo Zakon o budžetskom sistemu, da li je tako, koji definiše fiskalna pravila. Jedno fiskalno pravilo jedan posto deficita, drugo 45% javnog duga i učešće javnog duga u bruto društvenom proizvodu. Dakle, mi smo sve vreme, od 2012. godine, a trenutak preskakanja tog procenta javnog duga je bio u onoj prethodnoj Vladi, u Vladi u kojoj je bila Demokratska stranka. Ja to želim da kažem. da kažem. Godine 2012. u maju mesecu je bilo 14,8 milijardi. To je u jednom trenutku predstavljalo 48% javnog duga u odnosu na bruto društveni proizvod, i to može da se proveri, i to su realni podaci. To je sve proverljivo i možete da vidite na zvaničnim sajtovima institucija koje te podatke publikuju. Posle toga imamo rast do tih 74%. Sada smo srećom pali na 70%.Šta kaže dalje Zakon o budžetskom sistemu? Zakon o budžetskom sistemu kaže da je Vlada dužna da Narodnoj skupštini i poslanicima Republike Srbije, uz donošenje budžeta za narednu godinu, da predlog mera o saniranju javnog duga, ukoliko je on premašio 45% bruto društvenog proizvoda.Mi smo ovde usvojili, ova većina, sa različitim premijerima, prvo Ivicom Dačićem, kasnije u dve vlade Aleksandrom Vučićem i različitim ministrima finansija, jer to nije isključivo samo vaša odgovornost, već čitave Vlade. Četiri godine kršimo zakon i mi u Narodnoj skupštini nijednom nismo pomenuli to kršenje zakona. Dakle, imamo zakon u kome ne smemo da prekoračimo javni dug za 45% bruto društvenog proizvoda i sve vreme mi podrazumevamo da je to sasvim normalno i da imamo ovakav dug kakav imamo. Dakle, zakon je naložio izvršnoj vlasti, Vladi, da uz donošenje budžeta da predlog mera Narodnoj skupštini o načinu na koji će sanirati i spustiti javni dug.Dakle, ovo je predlog i ja razumem, gospodine ministre, tačno je, reći će se, pa prethodna Vlada je podigla. Da, podigla je na 48%, ali i prilika za donošenje novog budžeta za 2013. godinu, bio je tamo novembar, decembar mesec, i donošenje tih mera, pa ta prethodna Vlada nije imala prilike.Sada je prilika jer smo pred donošenjem budžeta za 2017. godinu da Narodna skupština dobije jasne mere i predlog mera i analize o tome da je država Srbija u ovoj oblasti.U vezi sa ovim zajmom ja bih vama postavio neka pitanja. Govorili smo o tome da je izuzetno povoljna kamatna stopa 2,25% možemo da se složimo oko toga, ali bih vas pitao kolika je kamata u aranžmanu sa MMF i onim što imamo kao otvorenu mogućnost za vučenje sredstava i kakvo je poređenje sa tom kreditnom linijom koju imamo sa MMF?Drugo pitanje su garancije za ovaj kredit, jer ovde u tački 4) se kaže da Republika Srbija garantuje svojom imovinom i mislim da je takođe važno da u tom smislu pogledamo, ne znam tačno koju tačku, ali tamo gde se definiše na koji način bi se u eventualnim sporovima vršila arbitraža gde je jedan član arbitraže naš, jedan član je Abu Dabija i treći član je iz Arapske lige. Sumnjam da u takvom sastavu mi možemo uopšte da računamo sa pozitivnim ishodom bilo kog kog spora koji bi se moguće otvorio u realizaciji ovog ugovora.Mislim da je važno da nam prezentujete i da dobijemo više podataka o tome na koji način ćemo zaštiti imovinu Republike Srbije kojom garantujemo, a mislim da tu nije dovoljno precizirano da li ćemo mi garantovati nekim hektarima poljoprivrednog zemljišta, da li ćemo garantovati nekim akcijama javnih preduzeća ili čime god? Mislim da je važno da ova Skupština dobije tu informaciju pre nego što odlučujemo o ratifikaciji ovog sporazuma.Ono što smo dobili na Odboru za finansije i trezor kada gospodin ministar i njegovi saradnici nisu mogli da prisustvuju, kao odgovor iz Sektora za javni dug na temu kako je moguće da sve vreme slušamo, to smo često čuli i u ovoj sali o budžetskom suficitu, o uspehu budžeta, o velikim prilivima u budžet i o mnogo racionalnijem vođenju budžeta, a da sada imamo pred sobom tačku dnevnog reda koja kaže – povlačimo milijardu dolara za podršku budžetu Republike Srbije?Dobili smo odgovor koleginice koji ste vi poslali, koja nije bila ovlašćena. Negde je rekla da je moguće da je to uticaj lokalnih budžeta, budžeta gradova koji su u ogromnim gubicima, u ogromnom deficitu. Verovatno je i ona gledala onu scenu premijera i gradonačelnika Niša kada smo čuli u parku da je budžet grada Niša u deficitu od 50 miliona evra. Koliki su deficiti ostalih gradova? Da li je možda razlog stanja budžeta u lokalnim samoupravama koji se često ne puni ni sa 50% ili 60% od planiranih sredstava, nešto što u konsolidovanom izveštaju povećavaju ovaj deficit o kome ste gospodine ministre govorili?Mislim da su to neke od važnih tema. Puno je ovde predloženih zakona o usvajanju novih zajmova, ali voleo bih da čujem odgovore na ova pitanja. Hvala.

više.Pošto mi nećemo koristiti ovo je za nas akademska kategorija. Znači, nećemo ni pozajmljivati sredstva, nećemo ni plaćati. Mogu da saznam, možemo da vam pošaljemo kao odgovor, nije problem. Znači, ona se računa i dnevno se objavljuje na sajtu Fonda. Postoje zemlje koje imaju povlašćene povlašćene stope, ali ne bih želeo da Srbija bude u toj kategoriji. To su zemlje sa vrlo niskim dohotkom. Znači, imali bismo standardnu stopu kada bi smo iskoristili sredstva.Sredstva se odobravaju na osnovu neke tabele. Oni kažu imate kvartalne revizije, znači tri godine puta četiri kvartala, 12 revizija, otprilike 100 miliona evra stičemo pravo da povučemo ako želimo. Mi smo išli na ovaj aranžman iz predostrožnosti, prema tome nećemo pozajmljivati ništa pri čemu Fond nama, pošto smo zemlja koja ima pristup finansijskim tržištima ne daje pare za podršku budžetu, nego samo za platno-bilansnu poziciju. Kao što znate u platnom bilansu se situacija popravlja, imamo više direktnih investicija nego što je tekući deficit platnog bilansa i nisu nam potrebna sredstva da to finansiramo.Jako je važno da to znamo. Znači, mi se tu trudimo i tu smo toliko toga ostvarili da nam nije potrebno da se zadužujemo. Što se tiče Svetske banke pomenuo sam u kontekstu ovog kredita, trenutno plaćamo 0,7-0,71, ide možda negde do 1,2-1,5%, ali to je varijabilna stopa. Ako bismo želeli da je konvertujemo u fiksnu tu bi bio neki dodatak. To su izuzetno konkurentna sredstva, ali su ona ograničena po mi ćemo u Svetskoj banci koristi i strukturne zajmove i projektne zajmove. Svetska banka ima najbolje stope, EIB ima još bolje stope, ali ona ograničeno finansira, to su sredstva koja su ograničena u četvorogodišnjem planu i razgovaramo sada na šta ćemo ta sredstva koristiti. Ovih 69 miliona evra kojih se daju za podršku reformi, pre svega za suštinu podrške reformi javnog sektora su takav tip sredstava.Što se tiče garancija za ovaj kredit, on je kao što rekoh povlačenje sredstava u roku od 2,5 godine. Oni kažu minimum šest meseci,

godišnje.Garancija je samo budžet. Ne dajemo nikakvu garanciju u imovini, ne dajemo nikakvu drugu garanciju sem budžeta i performansi. Znači, to je klasičan zajam podrške budžetu gde se podržava program i suština budžeta, fiskalna konsolidacija, a sam budžet tj. garancija koju na osnovu ratifikacije ovog parlamenta dajemo kao država je jedina garancija koja se daje. Ne postoji nikakva veza između toga i imovine. Ne daj Bože, bilo koja zemlja koja ulazi u bankrot, onda posle toga država celom svojom imovinom odgovara, ali mislim da ako nismo ušli u to posle 10 godina blokade kada smo u Pariskom i Londonskom klubu odmrzli sve te situacije, onda pretpostavljam da je to samo jedna teorijska kategorija.Što se tiče dileme oko budžetskog suficita, evo je veza. Stvarno vas molim da tu budemo korektni. Kritikujte, ima jako mnogo prostora gde možemo da budemo bolji i molim vas da to kritikujete. Nemojte da kritikujete nešto gde stvarno ostvarujemo neočekivano bolje rezultate.Ovde smo u ovom parlamentu u decembru prošle godine usvojili budžet Republike sa otprilike 120 milijardi deficita. Tome se dodaje oko 40 milijardi deficita, dopunskih deficita opšte države, što su defakto koridori, putevi Srbije i lokalni budžeti itd. To daje ukupni očekivani deficit od 160 milijardi tj. 4% društvenog proizvoda. To smo se zajednički dogovorili prošlog decembra.Mi smo ostvarilo kao što neko reče ovde mali deficit, minorni od četiri milijarde, nakon šest meseci 20 milijardi suficit. Sa današnjim danom smo ponovo negde oko 30 milijardi suficita republičkog budžeta, a ovog opšteg moramo da sačekamo nekih 15, 20 dana sledećeg meseca da bi se svi ti rezultati na nivou opština, koridora, puteva, itd, slili, da bismo imali tačnu sliku.Očekujem da smo negde oko nule, pazite to je 10 meseci u ovoj godini.

očekivana preuzimanja dugova, a biće ih, znate da postoje situacije i sa „Petrohemijom“ i sa možda „Borom“ itd. to su situacije u kojima mi osećamo ekonomsku, društvenu i državnu potrebu da rešimo ta pitanja iz prošlosti, pošto zatvaranjem očiju se neće oni sami rešiti.Znači, mi mislimo da će biti prostora da ostanemo u okviru 2%, da rešimo sve probleme iz prošlosti i krenemo sa jednom mnogo, da kažem nižom projekcijom budžeta za sledeću godinu i to realnom, uključujući i sva očekivana povećanja plata, penzija, fondova i svega ostaloga što planiramo da uradimo u narednoj godini, a ovde ćemo imati priliku da zajedno to razmatramo, da zajedno to stavimo u budžet.Sve ovo što govorim biće potkrepljeno kompletnim planom finansiranja budžeta, kako na strani slobodnih sredstava za finansiranje deficita, tako i na strani projektnih zajmova koje mi pišemo. Neki od tih projektnih zajmova se realizuju odmah od januara sledeće godine, a neki, kao što vidite ovde, posle šest godina dolaze na ratifikaciju. Zašto? Pa, zato što su postojali ili su bili odsutni uslovi da se to finalizuje.Znači, meni je drago što posle šest godina možemo da iskoristimo povoljna sredstva ove banke, da se neuslovno naselje ugroženih socijalnih slojeva rekonstruiše, da se stvore uslovi za normalan život i mislim da je dobro. Kao ekonomistu, uvek važno šta je alternativa. Alternativa da odustanemo od tog kredita bi bila, a dobro, na koji ćemo drugi način tim ljudima da ponudimo uslove dostojne života.Prema tome, mislim da je važno, taj potres je bio, zemljotres je bio dobar povod, dobar razlog da se interveniše, ali mislim da je on opravdan i šire od toga. Znači, da se u jednoj sredini naprave solidni uslovi i mislim da ćemo to u tandemu sa drugim projektima, koje će te imati priliku da ratifikujete u buduće, a to su recimo projekti podrške razvoja deteta u ranim fazama života, znači podrška razvoju ne samo ne samo obdaništa, nego i sadržaja koji se tamo nude, da na taj način pomognemo svima, svim manjinama, svim kulturnim grupacijama koje zaslužuju našu pažnju i poverenje u buduće, ja sam rekao i podržavaju rodnu ravnopravnost, pošto je to jedna od najvažnijih elemenata, gde majke mogu da ostave dete u kvalitetnom obdaništu i da nastave svoju karijeru primernom roku nakon porođaja.Znači, to je suština. Suština je da smo mi time što smo ostvarili ovako dobar rezultat smo smanjili potrebu bruto zaduživanja, ali nismo smanjili potrebu zaduživanja, od 24 milijarde koje ste pomenuli - 4,4 milijarde dospeva da se ili vrati, ili refinansira.Svako zna da zemlja može da otplati onoliko koliko ima viška. Mi ćemo neke manje stvari, neke manje kredite, gde su male svote ostale, da vratimo, da bi smo postigli bolju kamatnu stopu i to radimo, ne samo ovim velikim kreditima, nego na svim frontovima. međunarodne banke, međunarodna tržišta, domaće banke, nas prate u tome i sada snižavaju stope po kojima nam refinansiraju kredite koje ima država i koje imaju javna preduzeća. To je jako važno.Znači, efekat ovog poboljšanja, bolji rejting, snižava kamatne stope po kojima se „Srbijagas“ i EPS i ostali zadužuju i dobiće povoljnije uslove, to će samim tim rasteretiti njihove bilanse i pružiti mogućnost da oni bolje posluju u korist svih građana Srbije. Hvala lepo.

Pitanje garancija, gospodine ministre i mislim da je bilo važno reći, jasnije, da li ćemo dobiti taj predlog mera uz ovaj budžet i donošenje budžeta za 2017. godinu i zbog kršenja zakona u vezi sa prekoračenjem javnog duga, od 45%, dakle sada smo na 70%. Mislim da ova Narodna skupština i po zakonu ima prava da dobije taj predlog.Ali, ovo oko imovine, mislim da možda ja pogrešno čitam ovaj član i mislim da je važno da svi to čujemo da se ovde kaže, u vezi sa garancijom - u skladu sa ovim ugovorom o zajmu, pričamo o Abu Dabiju, zajmoprimac se odriče svih privilegija i imuniteta nad državnom imovinom, nad državnom imovinom i gotovinom, tu se verovatno podrazumeva budžet, ali šta se podrazumeva pod ovim - državnom imovinom, i suviše je široko, u istoj zemlji, zajmoprimcu i ili u inostranstvu, dakle, i u zemlji i u inostranstvu imovina je i gotovine, što će biti jasno propisano, podržano i potvrđeno u pravnom mišljenju iz gore navedenog stava 2. stava 2. Vi ste rekli da je to isključivo budžet, ali ovde se pominje i državna imovina. Ako se prisetimo situacije zemalja gde su takvi članovi stupili u dejstvo, znači, ne postoji obaveza prema konkretnoj imovini ako se ta konkretna imovina, ako se ne stavi zalog na tu konkretnu imovinu. Ovde svaka zemlja kao suvereni dužnik garantuje svojom imovinom

verovatnoća takvog scenarija tako minorna i to je standardno. To nisu pravili za nas, to je standardna formulacija u ugovoru da svaka zemlja kao suvereni dužnik, kao što pojedinac koji ima zanatsku radnju i garantuje celom svojom imovinom, tako i ovde država kao suveren garantuje celom svojom imovinom, novcem i svim ostalim da će vratiti da će vratiti dug.Drugo bi bilo da tu postoji hipoteka na Skupštini npr. To ne postoji. Prema tome, država ako vraća, niko ne može da aktivira takav član. To je suština.Samo da dodam jednu napomenu. Pomenuli ste na prošloj sednici gde sam ja bio prisutan, a i danas ste pomenuli podatke o povećanju duga. Mi smo čisto zbog toga što cela ta situacija zvuči politizovano, a ja nisam pripadnik partija, ali bih želeo zbog pravilne informacije da vam kažem stanje duga sa poslednjim danom prethodna tri premijera i sa današnjim, odnosno sa poslednjim raspoloživim podatkom premijera Vučića.Znači, Mirko Cvetković je ostavio 8,6 milijardi, zaokruženo. Ivica Dačić je ostavio 15,47 milijardi. Aleksandar Vučić je prihvatio na 20,595, na 20, 6 milijardi, a danas je 24,15. razlika je ovde po ciframa – Mirko Cvetković je doprineo 6,846, Ivica Dačić 1,126, a Aleksandar Vučić 3,54. Hvala lepo.

identične razloge i argumente koje smo slušali i 2014. godine od strane njegovog prethodnika, ministra Lazara Krstića. S tim da smo u međuvremenu čuli još nekoliko izjava koje su se razlikovale od ministra do ministra - koji je zapravo cilj ovog zaduženja, pa smo tako čuli od prisutnog ministra da ćemo novim kreditom finansirati ili dospele obaveze po osnovu obaveza po osnovu postojećih dolarskih kredita ili samo plaćanje kamate ili će to biti kombinacija ranije otplate kredita i vraćanje kamata i glavnica.Onda smo slušali ministra Dačića koji je rekao koji je rekao i potpisao ugovor da je cilj zajma podrška privrednom razvoju Srbije putem smanjivanja troškova finansiranja, unapređenja ekonomske situacije u zemlji i doprinosa u ostvarivanju planiranog razvoja.Danas smo čuli i još neke dodatne argumente, mogu ali nisam sklona tome da na – majke mi, mogu da verujem u to, s obzirom da je ministarka Mihajlović juče sate provela objašnjavajući da ova Vlada više ništa ne radi na – majke mi, a ovde prvog sledećeg dana ispada da je baš suprotno i upravo je to ono što LSV ne može da prihvati, a to je da usled toliko argumenata koje smo danas čuli, mi nismo dobili konkretan plan tog trošenja, nismo dobili strukturu trošenja jer bismo jako voleli da vidimo da to piše onako kako ste vi danas se zaista potrudili da objasnite. Tim pre što je jedan od argumenta i 2014. godine bio, tada je guvernerka NBS, gospođa Tabaković o tome govorila, da će se formirati i neko posebno kontrolno telo koje će nadzirati trošenje sredstava iz gotovo istovetnog kredita takođe u vrednosti od milijardu dolara koji je uzet 2014. godine.Mi do danas nemamo nikakvu informaciju o tome šta je to kontrolno telo radilo, do kojih je zaključaka došlo, postoji li neki izveštaj o tome i da li je uopšte i formirano to kontrolno telo, tako da bih i taj odgovor volela da čujem od gospodina ministra.Moram priznati da nas iznenađuje to što nismo dobili mnogo precizniju strukturu trošenja ovih sredstava, iz prostog razloga što ministra Vujovića ne smatramo, rekla bih, nesnađenim ministrom, onako kako su se prethodni neki ministri narodnim poslanicima predstavljali, gospođa Brnabić, gospodin ministar prosvete, koji su se vrlo često u diskusijama sa narodnim poslanicima pozivali na to da su novi ministri i da se možda baš nisu dobro snašli na ovoj funkciji na početku svog prvog mandata, a vas zaista ne smatramo nesnađenim ministrom i očekivali smo mnogo detaljniji plan, odnosno apsolutno konkretan i detaljan plan o tome kako će se ova sredstva trošiti.Takođe, trošiti.Takođe, ne možemo, a da se ne prisetimo situacije koja nas je zadesila u septembru mesecu, kada su praktično zamrznute aktivnosti vezane za IPARD poljoprivredni program i kada se ispostavilo da Srbija nije osposobljena da povuče sredstva, zapravo da konkuriše i povuče sredstva iz IPARD fondova koja su besplatna, dakle bespovratna sredstva, govorimo o fondovima EU, ali se ispostavilo da je mnogo lakše da se zadužuje. Takođe je jedan od argumenata bio da ovom kreditu ne treba gledati u zube. Čuli smo i razloge da je on gotovo kao poklon, što naravno nije. Znamo vrlo dobro razliku između poklona i kredita.

je bio jedan od ključnih argumenata 2014. godine, gde nije bilo nikakvih uslovljavanja od strane zajmodavca u kom pravcu i na koji način će se ova sredstva utrošiti. Možemo da razumemo da je stav zajmodavca takav, ali ne možemo da prihvatimo da je stav zajmoprimca takav odnosno kako od strane narodnih poslanika, tako i od strane građana koji će sutra trebati da vraćaju iznos ovog zaduženja. Isto tako onda vrlo lako možemo da poverujemo da je upravo u nameni problem, što bismo rekli – u tom grmu leži zec, jer sredstva koja se povlače iz EU, debelo moraju da se pravdaju. Verujem da svi dobro znamo koliko su složene procedure, kako su striktne revizije predstavnika EU i Evropske komisije kada je reč o trošenju evropskih sredstava, a kao što vidimo, u ovom slučaju to nije slučaj, odnosno zajmodavac nije uopšte zainteresovan da zna i ne tiče ga se kako će se ovaj novac trošiti.Što kaže, možemo da razumemo, ali ne razumemo da sa naše strane to nije mnogo detaljnije i preciznije objašnjeno i sve što je rečeno u toku današnjeg dana, što će verovatno biti zapisnički konstatovano i zabeleženo, i stenogramski takođe, može da bude naš radni materijal koji će narodni poslanici dobiti, ali prosto smatramo da, s obzirom da se zaista radi o stručnom licu koji vodi Ministarstva finansija, jedan mnogo pregledniji i strukturalni sadržaj planiranja trošenja ovog zajma u vrednosti od milijardu dolara je bio neophodan, da bismo i mi krajnje ozbiljno poverovali u namene koje su ovde iznete, a ne da se svede na ono što ministarka Mihajlović je juče pokušala da demantuje, da se neće raditi na „majke mi“.Ono što bih dodatno pitala jeste, iako ste se vi dotakli

uputila možda kao primedbovanje i predsedavajućem, s obzirom da uvažavam činjenicu da ministar Dačić nije prisutan, pošto imamo više tačaka na dnevnom redu u objedinjenoj raspravi, ono što je za nas ligaše bilo nedopustivo jeste, kao što su mnoge kolege primetile, način i ton kojim kojim se on obraća narodnim poslanicima i to da je on takav i da je to njegov manir je takođe neprihvatljivo. Možda smo i mi u drugim okolnostima takvi, pa se na ovom mestu privedemo redu i ponašamo onako kako smatramo da je pristojno. To da se on zaista izdire na narodne poslanike ne možemo da prihvatimo kao opravdavajuću okolnost u vidu njegove karakterne osobenosti, a naročito, što sam i zabeležila, primedbovanje opoziciji, pošto se nama obraćao, da nećemo valjda mi njemu da solimo pamet kako treba da se ponaša u procesu dijaloga i kako treba da brani stavove Srbije.Volela bih da je tu, verujem da će način način da isprati ono što

u zgradi Skupštine tema dnevnog reda. **Marinika Tepić** Izvinjavam se primedbovanje, prilično sam to jasno rekla, jako vodim računa o rečima koje izgovaram, rekla da je i primedbovanje na adresu predsedavajućeg, između ostalog, a nisam imala priliku za repliku, odnosno za povredu Poslovnika. Nadalje da bismo radili kako treba, molim vas da povedete o tome računa, zato što, dozvolićete mi da završim rečenicu, ministar Dačić i bilo ko od ministara ne može da se obraća narodnim poslanicima na taj način i ne može da nama priča posle 20 godina razloge zbog kojih su i naše, demokratske stranke, osnovane, kao što je i LSDV, koje su nastale pozivajući na dijalog, a ne radi zveckanja oružjem i da sada, posle 20 godina nama neko govori kako je teško voditi dijalog i kako je svo svoje radno vreme upregao na tako teškom zadatku. Mi to vrlo dobro znamo i drago nam je da su svi razumeli posle 20 godina da je to jedini put, a cena koju smo zbog svega toga platili, zbog ratnog huškanja, zveckanja oružjem itd, je između ostalog, ministre Vujoviću, i jedna od cena koju plaćamo danas.Govoreći i o evrointegracijskom procesu, ministar koji nije bio prisutan, ali je važno da se kaže, ne treba zaboraviti da je otvaranje pregovaračkih poglavlja priznanje svim vladama koje su radile na ovim poslovima od 2000. godine, odnosno od 2002. godine, da proces evrointegracija Republike Srbije nije započet u novembru mesecu prošle godine, da bi nakon toga, u decembru mesecu bila otvorena prva poglavlja. Taj proces traje u kontinuitetu, konkretno od 2002. godine, brže ili sporije, manje ili više uspešno, ali su sve vlade neodustajale, da tako kažem, od ovog procesa.Naravno da sam dužna da pomenem na jedan teskoban period za sve nas, kada su neki nosioci i donosioci današnjih odluka satanizovali demokratske ili prodemokratske stranke, pozivajući o stvarima koje nemaju apsolutno nikakve veze sa dnevnim redom.Ako pričate o vladama 2001, 2002. godine, evropske integracije, koliko je čija zasluga itd, itd. nemam kao što reče predsednica Maja Gojković ništa protiv da organizujete tribine i na njima možete da pričate šta god hoćete. Ne, ovo je sednica Narodne skupštine i imate dnevni red, ja vas molim da se pridržavate dnevnog reda, znači, teme. Razumem i političku poruku, razumem i želju da se nešto kaže van okvira, ali da to ima neku

Hvala, dozvolite mi da završim. Niti sam ikoga vređala, niti sam se osiono ponašala, govorila sam isključivo o činjeničnoj stvari koje su deo naše bliže ili dalje istorije. zašto je zabranjeno da ovde gde moje radno mesto o tome govorim, a ne da zakazujem paralelne tribine i ponašam se kao da sam nevladina organizacija. Molim vas da mi dozvolite.Ministar se braneći druge tačke dnevnog reda osvrtao na pregovarački proces, na višegradsku grupu, na razne inicijative koje su naš posao. Molim vas, pregovarački proces, sva pregovaračka poglavlja su pitanje naše i spoljne i unutrašnje politike. Ja ne vidim zbog čega ovo nije mesto i ovo nisu tačke dnevnog reda kojima treba razgovarati na taj način. Možda razgovaram na drugi način, nego što se očekuje ili koji je uobičajen, ali dozvolite mi govorim isključivo o činjenicama, ne improvizujem ništa, navodim periode koji su izuzetno bitni, pa i za ovu vladu i molim vas da mi dozvolite da završim.Dakle,

spremna da podrži osnivanje balkanskog fonda, ali dozvolite mi isto tako da kažem kako se uopšte došlo do ove faze i kako se uopšte Srbija osposobila da može da uđe u proces otvaranja poglavlja, jer nismo svi ovde pacijenti … Koleginice, ja ću da vam pročitam dnevni red.Raspravljamo o: Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija; Predlog zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu, broj 1830; Predlog zakona o Potvrđivanju finansijskog ugovora APEK zajam; Predlog zakona o Potvrđivanju sporazuma o zajmu modernizacije, optimizacije i javne uprave; Predlog zakona o Potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu i Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan.Hajde mi objasnite, ja se trudim, ja sam jako nesposoban da razumem kakve ovo veze ima sa otvaranjem poglavlja? Niste nesposobni da razumete, nemojte zameriti, to ste vi sami rekli.Isto tako, ja nisam sposobna da razumem kako ne možete da istrpite ovu vrstu kritike, a za mene činjenično stanje. To što vi ne možete da napravite konekciju između onoga što govorim i onoga što su tačke dnevnog reda, zaista nisam vlasna da cenim zbog čega je to tako. Pokušavam da objasnim kako se došlo danas, s obzirom na prve rečenice ministra Dačića koji je neću da kažem „istresao“ ali izneo šta je imao u vrlo lošem tonu i pokupio se i otišao. Pa, nemojte nama braniti da sada učestvujemo u radu koje naše radno mesto, stvarno ne mogu svoj radni dan i svoje sate da adaptiram prema ministru da li je tu ili nije, žao mi je što nije tu. Ali, zaista smatram da nije primereno da me prekidate, da ste mogli da izdržite još svega par minuta i da ovoj raspravi dođe kraj.Dakle, samo ću još jednom da ponovim, mada sam sigurna da je ministar finansija zapisao pitanja koja sam postavio, na koja nisam čula odgovor do sada, šta se dešava i postoji li uopšte kako je guvernerka Tabaković navela kontrolno telo koje je trebalo da kontroliše i sredstva pozajmljena od Ujedinjenih Arapskih Emirata 2014. godine u vrednosti od milijardu dolara. Ako jeste formirano to kontrolno telo, šta je do sada radilo, da li postoji neki izveštaj i ako postoji molila bih da se dok traju ove rasprave uputi narodnim poslanicima da bismo imali priliku da vidimo na šta je tačno podeljen ovaj iznos, odnosno na šta su ta sredstva namenjena.Isto tako, molim vas da mi odgovorite zbog čega niste pripremili konkretan plan, odnosno strukturu trošenja ovog novog kredita, a sigurana sam da ste to već

sam da se to podrazumeva, ali pošto vidim da tu postoji potreba da se dodatno objasni kakva je razlika između programskog i projektnog zaduživanja, dozvolite samo nekoliko rečenica.Znači, programskog zaduživanja, tzv. DPL ili strukturni zajmovi Evrope ili strukturni zajmovi bilo koga uključujući, dobro biću glasniji. Znači, tzv. programski krediti koji služe za tzv. opštu podršku budžetu i nije protivrečno da oni podržavaju razvoj pošto se u budžetu nalaze i kapitalni budžete i podržava razvoj i nije suprotno da se paralelno kaže, na strani konkretnih trošenja da to služi finansiranju kamata dospelih glavnica i prerane otplate nekih kredita, to uopšte ne protivreči jedno drugom.Vi postavljate pitanje, našta se sredstva troše. U planiranju sredstava, planiraju se globalna sredstva. Znači u članu 3b. koji ide kada predlažemo budžet, kada budemo u decembru ili na kraju novembra ili u decembru diskutovali budžet za sledeću godinu, ti će se svi krediti naći u članu 3b. tu se nalaze svi i projektni i programski krediti koji trebaju da pokriju finansiranje budžeta. On preko toga, na primer Abu Dabi, prvi kredit od milijardu dolara 14. avgusta 2014. godine je ušao i legao na račun konsolidovanog računa Trezora, konkretno na račun dolarski, kod NBS. Pare sa tog računa mogu da se troše isključivo u sklopu sistema, jedinstvenog sistema Trezora, znači, po nalozima koje mi izdajemo gde postoji kompletna dokumentacija našta se troši.Konkretno, mislim da je 90% sredstava otišlo na finansiranje dospelih obaveza otplate glavnice i plaćanja kamata za dolarske kredite. Setite se tada se naglo menjao kurs između dolara i evra i mi smo tim baferom od milijardu izbegavali da nam kursne razlike pogađaju budžet. Znači, nismo morali da izlazimo na tržište i da po višem kursu kupujemo dolar nego smo koristili tu rezervu likvidnosti.U međuvremenu se ona spustila na skoro nulu, sada ova sredstva dolaze i ona će se puniti po dvesta miliona godišnje i koristiće se na isti način. Pare legnu na račun kod NBS, tim parama može da raspolaže isključivo Trezor, a Trezor na nalog Uprave za javni dug, Branko im kaže, dospeva rata tog i tog kredita, recimo, 20. decembra, uputi im nalog i onda Trezor daje nalog NBS da sa računa države gde je leglo ovih 200 miliona plati dospelu obavezu. Sve je dokumentovano do poslednjeg centa. Ovo o čemu vi govorite, to je da neko sad krene unatrag, da sabere sve te transkacije i da da sumarni izveštaj. Deo toga se nalazi u tzv. završnom računu o budžetu, mislim da tu postoje neki tehnički problemi, očekujem da će vrlo brzo do vas doći završni račun gde će to sve biti očigledno, a može ovde da se pravi i poseban izveštaj o korišćenju kredita. E, sad kako se koriste ti krediti. Takozvani standardni, vanila DPL, ili programski zajam se ne vezuje ni za kakvu transakciju, on se daje kao podrška budžetu u opšte.Znači vi imate deficit od recimo dve milijarde evra, oni vam daju iz raznih izvora dovoljno para kredita da vas podrže, a ostatak ćete prikupiti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu. Koja je uloga MMF, pomenuli ste. Uloga MMF je dvostruka. Jedna je da se unapred kad planirate budžet složi da je to realno, kredibilno da to možete da uradite, znači, da vi ne izlazite iz domena svoje kreditne sposobnosti da to uradite.Druga uloga je da niko od ovih davalaca kredita, recimo Svetska banka, ne može da ide na svoj savet direktora sa predlogom za programski kredit ako nema pismo Fonda ili program koji je u toku. Znači, bez tog programa banka neće da vam da DPL, vrlo jednostavno, znači veza je dvostruka. Unapred Fond kaže da li je saglasan sa vašim programom, a unazad banka će da kaže – evo. Onog momenta kada je Vlada postala tehnička Vlada, oni su zaustavili odobravanje DPL-ova iako smo ispunili sve uslove, pošto Vlada do nije mogla da potpiše, imali smo pauzu u nastavljanju programa sa Fondom. To se sada sve odmrzava i do kraja godine imamo 200 plus 100 plus ovih 75, koje ovde danas diskutujemo kao 69 miliona evra. to je priroda.U okviru toga postoje precizniji oblici DPL-ova, programskih zajmova, neki od njih se zovu programi za rezultate „pi foraž“ se zove. Znači, gde vi uradite neki program, recimo ovde konkretno, vi se obavežete da ćete uvesti katalog zanimanja, da ćete uvesti matricu plaćanja, da ćete uvesti sisteme objavljivanja ovih zajedničkih tendera itd, i oni kažu – to ste ostvarili, evo vam 20 miliona ove godine. Znači, daje se program, pa se za ostvarenje tog programa daju sredstva koja podržavaju bez vezivanja za konkretne troškove. Troškovi se vezuju samo u projektnim zajmovima, ili u tzv. zajmovima i to je sada results based disbursements, to je treći vid koji kaže, recimo kod poplava, za mene su legitimni svi troškovi ispumpavanja vode, izgradnje objekata, popravke pruga, itd, on vam ne stvara dodatne troškove u budžetu, ali nadomeštava te troškove tako da vam budžet oslobađa od tih stvari koje bi se mogli zvati jednokratni troškovi budžeta.Prema tome, programski novac je slobodan novac za vas. Kvalitet tih sredstava je uvek najbolji. Uvek je najbolji kvalitet tih sredstava. Kako pravdate trošenje? Tako što izvršenjem budžeta pravdate to trošenje. Vaše pitanje oko kontrolne grupe diformata, možemo da odgovorimo, ja mislim da treba da postoje izveštavanje vrlo konkretno, i mi smo spremni da budemo aktivni učesnici u tom postupku. Nema razloga da ne budemo. U ovom konkretnom ovde postoji samo jedna rečenica koja kaže – nastavak sprovođenja. Oni nama, verujte mi, ne bi dali ovaj kredit da nisu sigurni da mi nastavljamo da sprovodimo taj zajam.Evo, jedan kuriozitet ovde. Mi smo imali ugovor o budžetskoj podršci sa Ruskom Federacijom i te čuvene 2010, 2011. godine, program sa fondom je prestao da se sprovodi. Pogledajte, nama je Ruska Federacija kancelovala poslednji deo kredita pošto nismo imali važeći program sa Fondom. Znači, rekli bi ste – zašto oni gore poštuju? Tako su napisali, tako su realizovali. Znači, Ruska Federacija je program podrške budžetu morala da zaustavi i da poništi preostali deo kredita zato što u tom momentu nismo ispunjavali uslove koji su bili ugovoreni kreditom. To vam govori da čak i zemlje za koje ste mislili da nisu deo međunarodne finansijske arhitekture poštuju ta ista pravila.Znači, pravilo kod programskog je vaš kvalitet budžetskog procesa, vaš kvalitet izveštavanja o budžetu vam garantuje kako se troše sredstva, a vaše izveštavanje možemo da pojačamo i da zadovoljimo svim tim. Tu neće biti konkretnih stavki, sem u ovom specijalnom jednom vidu koji se odnosi na elemente troškova, gde se radi tzv. reimbursement, znači, ono rade, daju vam naknadu za te troškove da vi možete ponovo. Recimo, primer toga su vam otpremnine. Ako imate neki program racionalizacije, pa kažete - meni treba 10 milijardi dinara za otpremnine, vi isplatite, oni vam daju pare, nadomeste vam to u budžetu tako da možete da nastavite sa programom. Hvala lepo. **Maja Gojković** Samo konkretizovanje odgovora, odnosno skraćenje.Ako sam dobro razumela, na tri ključna pitanja, mi ćemo tek naknadno znati zapravo na šta će se ova sredstva utrošiti. Saznali smo od vas, iako vi podržavate ono što je suprotno tome, da nije bila formirana kontrolna grupa koju je guvernerka najavila još 2014. godine, to ste rekli da nije da nije formirana, i zaista moram da čujem ponovo od vas vest koja me je obradovala, što sam zaključila iz vašeg odgovora, da ste najavili da ćemo ovog puta dobiti završni račun. Da li to znači da možemo praktično smatrati obećanjem da ćemo ovog puta dobiti završni račun rada Vlade? Samo da potvrdim.Znači, da preciziramo prvu rečenicu – znamo na šta mogu da se troše, rekli smo potencijalno plaćanje kamata, plaćanje dospelih otplata glavnice i prerana otplata svih kredita koji su legitimni krediti ove države sa suverenom garancijom. To je potencijalno. Na šta će se stvarno potrošiti će zavisiti od konkretnih uslova, način trošenja isključivo podleže našem vrlo striktnom, gde dobijamo najviše ocene u svetu, trošenje sredstava koja se nalaze na konsolidovanom računu trezora. Niko odatle dinar ili dolar ne može da plati bez naloga.Sada, oko te grupe, mi nismo imali formalnu obavezu, ali ja prihvatam na sebe da to formiramo i da uradimo eks post kompletnu analizu, pošto dokumentacija postoji. Što se tiče završnog računa, to ćemo se potruditi da dobijete što pre. Hvala.

Istine radi, vi niste predsedavali, vaš kolega potpredsednik je predsedavao. Prethodni govornik je povredio dostojanstvo Narodne skupštine. Zaista je nedopustivo i uvredljivo da kada ministar nije tu, o njemu govorite

njim na čelu smo dali ogroman doprinos u zaštiti državnih i nacionalnih interesa u zaštiti Srba na prostoru KiM. Mislim da je krajnje nekorektno da se na takav način naše kolege obraćaju. Naš je doprinos i našeg ministra spoljnih poslova i predsednika naše stranke da smo kada je Kosmet u pitanju uvek vodili nacionalnu i državnu politiku i uvek vodili računa o zaštiti srpskih nacionalnih interesa.Samo da vas podsetim na jedan detalj. Ovi koji se zdušno zalažu i brižno za KiM i danas oko Fonda, kada razgovaraju oko toga, da im je mnogo stalo do KiM, da je 2011. godine Ustavni sud Republike Srbije poništio uredbu o isplati plata korisnicima budžeta,

izneto nešto što ne stoji za ministra spoljnih poslova, ali kao što sam rekla i jutros, uloga predsednika nije da da meri da li je nešto izrečeno istinito ili ne. Tu su poslaničke grupe, predsednici, ovlašćeni poslaničkih grupa da reaguju ako smatraju, a na meni je da to omogućim svim stranama.Ako želite, glasaćemo o povredi Poslovnika.(Zvonimir povreda Poslovnika. **Neđo Jovanović** Član 103. S tim što bih zamolio, predsednice, da ustrojimo jedno pravilo koje je u skladu sa Poslovnikom u celosti, a to je da radi zaštite u konkretnom slučaju poslanika prevashodno pozicije ne govorimo više samo o istovetnoj povredi člana,

koleginicu koja je prethodno govorila vaš prethodnik upozoravao nekoliko puta na povredu Poslovnika, ne samo zbog vređanja ministra, već i zbog iskakanja iz dnevnog reda, a to neophodno podrazumeva primenu člana 109, koji podrazumeva da se narodnom poslaniku koji ponavlja povredu izriče opomena.Mi ovde nismo od vas ni od vašeg prethodnika dobili takav odgovor i takvu reakciju prema ponašanju poslanika koji flagrantno vređa Poslovnik. U konkretnom slučaju, to nije prvi put, već po ko zna koji put a da se ne reaguje na način koji Poslovnik predviđa.Zato sam i rekao da, ako već imamo iste aršine, onda se ti isti aršini moraju i sprovoditi, da ne bi bilo diskriminisani poslanici, pa u konkretnom slučaju i ministri ovde, jer imaju pravo i da odgovore, imaju pravo i da se izjasne na pitanja koja im se postavljaju, pa na kraju krajeva i na uvrede koje preživljavaju ili doživljavaju. ili doživljavaju. Da mi u SPS imamo empatiju prema nekome ko se na ovaj način ponaša, to je apsolutno besmisleno i nema nikakvog smisla dalje komentarisati.Ja vas samo molim da ubuduće, kada se ovakve manifestacije ponašanja poslanika dešavaju, odreagujete po Poslovniku,

ministara. Uloga je predsednika i ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa da brane ministre iz svojih partija i da reaguju jednako žestoko, kao što kod nas više reaguje opozicija, kada su u pitanju i kada se spominju predsednici njihovih partija. Ja bih onda malo probudila i vladajuću većinu da bude jednako oštra, kao i pripadnici opozicije i da branite svoje stavove i svoje predsednike partija i ministre, jer uloga nije predsednika da učestvuje u raspravi.(Zoran predsednika i vi možete isto, Krasiću, da reagujete i da branite svog predsednika. Svi mi imamo predsednike.Ako se niko ne javlja, da pređem na listu, odustali dalje? (Ne.)Reč ima Stević** Poštovana predsednice, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici,

koja često služi za dobijanje nekakvih političkih poena, ali isto tako mislim da kod pojedinaca ne postoji dovoljno brige za stanje na KiM, složićete se, koje je nažalost i dalje teško, složeno, bremenito, sa svakodnevnim pritiscima, kako na srpski narod na prostoru KiM, tako i za čitav naš državni aparat, na Vladu, na Skupštinu, na sve državne organe.Moram da konstatujem da u dosadašnjoj raspravi nisam čuo nijedan konstruktivan i korektan predlog za rešavanje ukupne situacije na KiM. Nažalost, ne rešava se, niti ono može biti rešeno danas. Kamo sreće, bila bi sreća i za ovaj dom, i za ovu državu, a posebno za narod na KiM, da mi možemo jednom konstruktivnom raspravom da rešimo to pitanje.Dame i gospodo narodni poslanici, ne smemo da zaboravimo, niti da se tako ponašamo, da smo na KiM mi sami, verovatno bi ga efikasnije i mnogo brže rešavali. Postoji albanska strana koja potpomognuta od dobrog dela zemalja EU i velikih sila želi da stvara ili stvori nezavisno Kosovo.Ja ovde imam pregled dokumenata od 1999. godine,

Sporazum postignut u dijalogu sa Prištinom uz posredovanje EU od 2011. godine, politička platforma za razgovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini 2013. godine, Rezolucija o osnovnim principima za političke razgovore sa privremenim institucijama samouprave na KiM od 2013. hoću sa ovime da kažem? Svi smo na neki način bili uključeni oko rešavanja pitanja KiM, ili kroz izvršnu ili kroz zakonodavnu vlast.Znači,

Prvi period od 1999. godine kada se na KiM ratovalo, ginulo i kada smo nakon toga bombardovani. Svakako da je najteže onima koji su dali svoje živote i ostali bez najdražih i najmilijih. Usvojen je Kumanovski sporazum i doneta je Rezolucija Saveta bezbednosti 1244 koji su dugo godina nazivani izdajničkim dokumentima, a u poslednje vreme, unazad nekoliko godina, vezujemo se za ta dokumenta kao pijan plota.Drugi period posle 1999. godine karakteriše nazovi demokratija. Tada smo prozivani zbog nedostatka demokratije i da će problem KiM biti rešen kada navodno pobedi demokratija. Prošlo je 17 godina, rezultata nema i tu smo gde jesmo.Treća faza ili treći period podrazumeva mudru, pronicljivu, pragmatičnu i racionalnu politiku, što znači da dijalog i razgovor nemaju alternativu. Naravno da najbolji sud o svim politikama, kada je u pitanju KiM, jeste narod i daće narod.Želim da vas podsetim da je na parlamentarnim izborima za Skupštinu Republike Srbije 2008. godine

KiM.Poštovani narodni poslanici, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan formulisan je po ugledu na Višegradski fond Višegradske grupe. Fond je organizacija čiji je cilj promovisanje saradnje pre svega u kulturi, nauci, istraživanju, obrazovanju i razmeni mladih, kao i promovisanje održivog razvoja. Srbija je podnela Deklaraciju u kojoj se precizira da se teritorija KiM tretira kao sastavni deo Republike Srbije u skladu sa Rezolucijom 1244, odnosno pod međunarodnom upravom, te da privremene institucije samouprave na KiM ne mogu delovati van okvira ovlašćenja određenih Rezolucijom Saveta bezbednosti i ustavnim okvirom za privremenu samoupravu na KiM.Zarad KiM.Zarad javnosti, preciznije definisano u članu 3, prilikom potpisivanja Sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan sa statutom Fonda za zapadni Balkan Republika Srbija je podnela depozituru,

1244 od 1999. godine nalazi pod međunarodnom upravom, potpisivanje, izražavanje pristanka na obezbeđivanje Republike Srbije i/ili vlade Kosova na Sporazum o osnivanju Fonda za zapadni Balkan se ne može tumačiti kao priznanje nezavisnosti Kosova, niti se time između Republike Srbije i Kosova formira ugovorni odnos u smislu pravila Bečke konvencije o ugovornom pravu iz 1969. godine kojim je regulisana materija zaključenja i izvršenja međudržavnih ugovora. Zaključivanjem i izvršavanjem Sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan se ni na koji način ne prejudicira pitanje statusa Kosova, kao ni nadležnosti i ovlašćenja specijalnog predstavnika

Ni jedna radnja koju vlada Kosova, odnosno privremene institucije samouprave na Kosovu preduzmu, prilikom zaključenja i sprovođenja ovog sporazuma, se ne može smatrati validnim, ukoliko prekoračuje okvire ovlašćenja privremenih institucija samouprave na Kosovu ili zadire u ovlašćenja i dužnosti koje su rezervisane za specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN, kako su određeni Rezolucijom Saveta bezbednosti i ustavnim okvirom za privremenu samoupravu na Kosovu.“Namena Fonda i razvoj tešnje saradnje i jačanje njihovih veza i integracija u EU, zajedničko predstavljanja u trećim zemljama. Sporazum o osnivanju Fonda za zapadni Balkan se ne može tumačiti kao priznavanje nezavisnosti Kosova, niti se između Srbije i Kosova formira ugovorni odnos. Takođe se ni na koji način ne prejudicira pitanje statusa Kosova. Navođenje Kosova ne utiče na poziciju o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.Taj stav je Srbija jasno zauzela podnoseći deklaraciju gde se to navodi. To je poznato svim stranama. Kada se radi o setu ekonomskih zakona, prvi predlog zakona odnosi se na potvrđivanje Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku koji je potpisan 4. oktobra 2016. godine. Ugovor je namenjen za finansiranje budžetskog deficita i smanjenje troškova zaduživanja, a pre svega za otplatu dospelih obaveza po osnovu postojećih dolarskih kredita.Treba napomenuti da je već prilikom usvajanja budžeta za 2016. godinu predviđeno zaduživanje do dve milijarde dolara, tako da se ovaj zajam ne može posmatrati kao novo zaduženje. U kratkoročnoj perspektivi sredstva će se koristiti za finansijsku podršku budžetu, ali srednjeročno gledano, pružiće podršku ekonomskom oporavku zemlje i nastavku započetih reformi.Mnogi

onda ćemo se složiti da su, uslovno rečeno, jeftina sredstva predviđena ovim zajmom, kojima se refinansiraju skupi dugovi, veoma je dobro za našu zemlju.Takođe zemlju.Takođe sredstava koja su svakako predviđena budžetom za otplatu kredita i kamata po osnovu ranijih zaduživanja će sada zapravo biti oslobođena i moći će da se ulože u kapitalne investicije, privredni razvoj, socijalnu politiku ili bilo koji drugi podsticaj koji Vlada bude smatrala prioritetnim.Kamata

200 miliona dolara u razmacima od najmanje šest meseci.Ono što ovaj zajam čini povoljnim, osim niskih kamata i uslova otplate, je svakako i mogućnost da Srbija plaća kamatu samo na onaj iznos koji je i realizovala, odnosno povukla, a ne i za ceo iznos ugovorenog zajma.Kada je u pitanju Predlog zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu od 2014. godine izmešu Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, predstavlja još jedan sporazum o zajmu koji je predviđen budžetom za 2016. godinu. Radi se o zajmu Banke za razvoj Saveta Evrope u iznosu od osam miliona evra za projekta saniranja posledica zemljotresa u Kraljevu.Ovaj projekat je nastao iz potrebe rešavanja stambenog pitanja za vlasnike stanova čiji su stanovi oštećeni u zemljotresu, koji je pogodio Kraljevo u novembru 2010. godine. Usvajanjem ovog sporazuma trajno će se rešiti stambeno pitanje za 366 porodica.Uslovi otplate ovog zajma su vrlo povoljni, uzimajući u obzir činjenicu da Republika Srbija kao zajmoprimac ima mogućnost da se opredeli između fiksne ili varijabilne kamatne stope prilikom povlačenja tranši.Takođe tranši.Takođe postoji mogućnost izbora otplate zajma u polugodišnjim ili godišnjim ratama, pristupna nadoknada i provizija na ne povučena sredstva se ne plaća, dok je rok otplate od 15 do 20 godina, uz grejs period od 5 godina.Važno je napomenuti da će nove zgrade biti izgrađene u skladu sa načelima savremenog dizajna i energetske efikasnosti, što je važno u skladu sa novim seizmičkim propisima.Krajnji korisnici će dobiti približno istu veličinu stana, a vlasnici starih stanova čija je veličina ispod minimuma imaće mogućnost da otkupe ili da iznajme dodatnu površinu.Ukupna vrednost radova po navedenom projektu procenjena je na 14,2 miliona evra od čega se jedan deo finansira iz zajma o kome danas govorimo, a ostatak će finansirati Grad Kraljevo, kao i investicioni okvir za zapadni Balkan.Ovaj projekat je veoma važan za Grad Kraljevo, jer će uticati na opšte poboljšanje uslova života stanovnike Kraljeva čiji su stanovi bili oštećeni u zemljotresu.Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora „Apeks“ zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete između Republike Srbije i Evropske investicione banke i NBS. Do sada je Evropska investiciona banka odobrila Srbiji namenska sredstva za mala i srednja preduzeća, prioritetne projekte, preduzetnike i lokalnu samoupravu u ukupnom iznosu od milijardu i 65 miliona evra.Sredstva prva četiri zajma u iznosu od 565 miliona evra u potpunosti su iskorišćena kroz realizaciju 630 kredita po čijem osnovu je planirano otvaranje 6920 radnih

u iznosu od 148,4 miliona evra.Vlada Republike Srbije je u cilju razvoja preduzetništva i konkurentnosti prošle godine donela Strategiju za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, za period 2015.-2020. godine sa akcionim planom, kako bi ostvarila stratešku viziju zasnovanu na preduzetničkoj inicijativi i znanju i inovativnosti.Ova strategija ima za cilj unapređenje poslovnog okruženja, smanjenja poreskih obaveza privredi, olakšan pristup izvorima finansiranja, razvoj ljudskih resursa, jačanje održivosti konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i što je najvažnije, podsticaj preduzetničkog duha, ženskog preduzetništva, mladih i socijalnog ugovor o drugoj tranši ovog zajma je predmet današnje rasprave. Zaključen je 13. juna ove godine. namenjen je za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije, kao i prioritetne projekte.Predviđena je mogućnost izbora između fiksne i varijabilne kamatne stope prilikom povlačenja tranši koja omogućuje da se za iznose veće od deset miliona evra zatraži konverzija kamatne stope, dok je rok otplate 12, odnosno 15 godina, uz četiri odnosno pet godina grejs perioda. Pristupna nadoknada i provizija na nepovučena sredstva se ne plaćaju.Ono što je važno istaći jeste činjenica da polovina ovog zajma, do 75 miliona evra može biti namenjena za finansiranje projekata, poslovi za mlade zapadnog Balkana, što znači da će mala i srednja preduzeća dobijati vrlo povoljne kredite ukoliko se opredele za projekat zapošljavanja mladih što podrazumeva manju kamatu i duži rok otplate do 15 godina uz grejs period do pet godina.Ovo je veoma važno za našu zemlju, imajući u obzir činjenicu da bez obzira na trend smanjene stope nezaposlenosti u Srbiji, još uvek zvanični podaci ukazuju na to da nezaposlenost najveća kod mladih između 20 i 29 godina.U

sve predloge međunarodnih sporazuma koji su danas na dnevnom redu.Što se tiče prvog predloženog sporazuma sa Fondom za razvoj Abu Dabija, zajam izuzetno povoljan, jer naći u današnje vreme milijardu američkih dolara po fiksnoj kamati od 2,25% na godišnjem nivou bez ikakvih uslovljavanja teško da se može na nekom drugom mestu naći. Mislim da je to veoma važno reći. Kao i činjenica da se ovim zajmom ne povećava javni dug, a samo u jednoj rečenici želim da kažem da smo se u periodu samo od 2008. do 2012. godine zaduživali po kamatnim stopama od 6-8% po glavi stanovnika od 1150 evra.Što se tiče Sporazuma sa Evropskom investicionom bankom, mislim da je u ovoj godini podrške privatnom preduzetništvu veoma važno podržati razvoj malih i srednjih preduzeća. Zbog građana Srbije želim da kažem da je po sličnom modelu radila i Slovačka.Slovačka danas kao jedna srednje stabilna evropska država ima privredni razvoj koji se bazira na razvoju malih i srednjih preduzeća i da privredni preporod ove zemlje upravo čini razvoj tih mikro preduzeća do devet, deset zaposlenih. Mislim da treba da postavimo sebi ciljeve koji su današnje evropske zemlje koristile.Vrlo je važno kod ovog zajma što je pokrenuta inicijativa pod nazivom – poslovi za mlade zapadnog Balkana, kojom Evropska investiciona banka želi da podrži mala i srednja preduzeća koja otvaraju pre svega mladi ljudi.Što se tiče Fonda za zapadni Balkan, ja ovom prilikom želim da iznesem tri argumenta, zbog čega će poslanička grupa NS podržati ovaj predlog, iako je on bio predmet polemike u današnjoj raspravi.Prvi argument za nas veoma bitan je što se u svakoj rečenici, u svakoj rečenici, u svakom paragrafu, vodilo računa, odnosno preduzete su mere da ne bi došlo do bilo kakvog pogrešnog tumačenja. Odbor za ustavna pitanja je takođe doneo odluku da ovaj predlog fonda nije u suprotnosti sa Ustavom Srbije, i ono što je za mene lično, a i za moje kolege jedan od najvećih argumenata je činjenica da da Srbija nije ušla u osnivanje ovog fonda, to bi uradile druge zemlje zapadnog Balkana koje su priznale nezavisnost Kosova i u formiranju ovog fonda ušla ušla republika Kosovo. Ovako je Srbija time to sprečila i to je, mislim, veoma važan, ministar Dačiću, argument, koji treba reći u ovoj raspravi.Dakle, ulaskom Srbije u osnivanje Fonda za razvoj zapadnog Balkana, ne postoji mogućnost da piše republika Kosovo. Takođe, mnogi od kolega su danas izneli kritike na račun osnivanja ovog fonda, a nismo čuli uopšte konstruktivna rešenja ili neku alternativu. Zbog toga smatram da

i zaista je neprimereno da sve ovo imamo u jednoj diskusiji, na to smo ukazali i protivno je Poslovniku, ali očigledno je da želja da se skrati diskusija, bila mnogo važnija.Počeću

Koliko znamo, pre dve godine, 2014. godine, država Srbija je već uzela jedan kredit od fonda u iznosu od milijardu dolara, sa nikom kamatnom stopom. Međutim, u to vreme, te 2014. godine, kurs dolara u odnosu na evro i u odnosu na dinar je bio mnogo manji. Tada je bio 83 dinara, danas je 113 dinara, što znači, ako uzmemo taj kredit od milijardu dolara koji je uzet 2014. godine za podršku budžeta, njegova glavnica u dinarima je porasla za 29 milijardi dinara, ako pogledamo u evrima, koristeći zvaničan kurs konverzije evra u dolar, to iznosi nekih 200 miliona evra.Pošto je država Srbija i sve njene finansije, na žalost, u potpunosti vezane za evro, na svaki mogući način, nama jeste evro dominantna valuta koju računamo, tako da praktično ovim zaduživanjem tada, iako je kamatna stopa jako mala, kao što je rečeno, mnogo manja nego što je na tržištu, na tržištu je pominjano preko 4%, a mi ovo dobijamo po 2,25%, zbog ovog valutnog rizika, odnosno rasta vrednosti dolara u odnosu na evro i u odnosu na dinar, naravno , imamo veliku razliku, pa je pitanje za ministra finansija da li ćemo doći u sličnu situaciju i sa ovom milijardom dolara koju uzimamo?Ponavljam, kada preračunamo u dinare, ta milijarda dolara iz 2014. godine je veća za 29 milijardi dinara danas, samo glavnica, pošto imamo taj taj rok u kome se ne vraća glavnica nego plaćaju samo kamate.Poređenja radi, za građane Srbije, pomenuću da je penzionerima uzeto u 2015. godini oko 20 milijardi dinara po onome što nam je rekao Fiskalni savet, znači, to je daleko manje od ovih 29 milijardi.Druga stvar je u samom zajmu koji dobijamo od fonda. Ima i deo koji govori o zalozi državne imovine. O tome je nešto i govoreno. Ovo je zaista vrlo neobična stvar u jednom ovakvom ugovoru, da se govori o tome da zajmodavac može da uspostavi zalog. Ja razumem objašnjenje ministra da je to jako malo verovatno. Pitanje – zašto je onda, ako je malo verovatno, uopšte tražena ovakva odredba, ako postoji poverenje da neće doći do bankrota države Srbije? I ja se takođe nadam da je to tako. Zašto ova odredba uopšte stoji ovde i uopšte nije specificirano o kojoj imovini se radi i na žalost, to što je ministar rekao nije baš tačno, može i Skupština RS, pošto i ona spada u imovinu.Druga stvar, u obrazloženju stoji, ministar je sam rekao u svom izlaganju da imamo suficit republičkog budžeta od nekih 31 milijardu dinara, zaključno sa avgustom mesecom ove godine, to je objavljeno na sajtu Ministarstva finansija, a da se do kraja godine očekuje da će deficit biti negde pola planiranog, odnosno, planirano je bilo nekih 158 milijardi dinara, odnosno 160 kako je rekao ministar, pola od toga je 80 milijardi, što znači da bi do kraja godine, u stvari, trebali da imamo deficit, ako računam dobro, od tih 80 milijardi što je pola od 160 plus ova 31, to je negde 111 milijardi dinara, pri čemu je zajam koji uzimamo od milijardu dolara, što je oko nekih 113 milijardi dinara. Onda pitanje – da li zaista ovaj zajam uzimamo da bi vratili neke stare dugove, što bi recimo mi podržali i to dugove u dolarima koje smo uzeli po nepovoljnijim kamatnim stopama, ne dugove u evrima?Međutim, ako pogledamo ove dve stvari ispada da u stvari ovaj zajam će nam koristiti za pokriće tog deficita koji očekujemo. Ministar je pomenuo da se radi verovatno o „Petrohemiji“, ako sam dobro razumeo RTB Boru, pretpostavljam i „Železari Smederevo“, pošto je imovina prodata, ostala je firma sa velikim dugovima, a ministar je rekao da hoćemo da budemo odgovorni i da vraćamo te dugove i da ne ostavljamo poverioce bez da su naplatili svoje dugove. Pretpostavljam po sličnom modelu kao i za „Er Srbiju“, kada je donesen zakon u ovoj Skupštini, po kome su pokriveni gubici.Ovo u stvari pokazuje mehanizam ovog neko skrivenog zaduživanja države, gde ne vodeći računa o javnim preduzećima i njihovom dobrom upravljanju, društvenim preduzećima takođe, kreiraju se veliki dugovi, koji na kraju prelaze na teret budžeta i država Srbija mora mnogo više da se zadužuje.Ovo su ozbiljna pitanja pošto, ponavljam, ako uzimamo ovaj zajam od milijardu dolara da bismo vratili neke starije zajmove u dolarima, ponavljam, u dolarima, tada bi ovo imalo smisla, odnosno manja kamatna stopa zaista govori o tome da ćemo proći bolje jer ćemo zameniti jedan dug sa drugim.Međutim, ako se ovaj zajam od milijardu dolara koristi ili za pokrivanje gubitaka javnih preduzeća u smislu u kome sam govorio, ili se koristi za to da vraćamo recimo neke stare kredite u evrima, mi smo izloženi valutnom riziku, koji sam pokušao da objasnim na primeru zaduživanja iz 2014. godine.Mislim godine.Mislim da bi, i to smo i predložili u amandmanima, jedno vrlo transparentno trošenje novog novca moralo da bude prisutno, da na sajtu recimo Ministarstva finansija objavimo za svaki dolar od ovog duga na šta je tačno potrošen, da bismo mogli da cenimo cenimo ovo zaduživanje koje preuzimamo. Ne samo to, nego mislim i da je sam predlog ovog zakona, trebao u sebi da sadrži tačno kako se namerava potrošiti ova milijarda dolara, da bi narodni poslanici, ne zato što verujemo u zavere, nego zato da bi savesno radili svoje posao, mogli da damo podršku ovome što radi ministar.Takođe, jedna mala kritika samog Predloga zakona. U tački 5. kaže – razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku, pa se kaže – razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku saglasno članu 167. Poslovnika proizilaze iz činjenice da je povlačenje sredstava po ugovoru o zajmu uslovljeno stupanjem na snagu Zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu.Izvinjavam se ministru, ali ovo je zaista vređanje inteligencije narodnih poslanika. Kazati da po hitnom postupku donosimo zakon da bi on bio donesen i počeo da važi zaista nije u redu. Moramo sa tim da prekinemo. Postoje tačni uslovi kako se donose zakoni po hitnom postupku, koji su razlozi za njihovo donošenje i oni bi trebali biti detaljno obrazloženi kada donosimo zakon po hitnom postupku. Ponavljam, ovde se radi o milijardu dolara duga.Što se tiče ovih ostalih zajmova, da krenem od ovog Apeks zajma, ministar je rekao da smo do sada uzeli pet ili šest sličnih zajmova, mislim da se radi o nekom iznosu od 650 miliona evra. Naravno da je dobro podržati domaća mala i srednja preduzeća. Međutim, prvo pitanje bi bilo – a kako smo do sada potrošili ove zajmove, odnosno našta su utrošeni i koji su efekti od toga? predlog zakona bi morao da sadrži neku analizu. Siguran sam da će se ministar složiti da je ovakav odgovoran pristup trošenju novca zaista neophodan.Znači, ono što bi trebalo da znamo je ko je dobio taj novac, koliko novca je dato, kojim firmama, da li su taj novac vratili ili ga nisu vratili, preko kojih banaka je to urađeno, da bi imali dobru sliku da li je zaista ovaj novac otišao malim i srednjim preduzećima ili je korišćen u neke druge svrhe, na primer spašavanje nekih tajkunskih firmi, spašavanje firmi koje su bliski sa vrhovima političkih stranaka, što nam se u prošlosti često dešavalo kao deo burazerske ekonomije.Ako bilo koja firma želi da od poreskih obveznika, građana Republike Srbije, penzionera i svih ostalih građana, dobije novac da može da dobije kredit po nekim povoljnim kamatnim stopama, minimum koji bi trebali da znaju građani Srbije je tačno o kojim firmama se radi, koliko novca i to bi javno trebalo da bude objavljeno i, takođe, koliko novca je vraćeno nazad u budžet, jer razumećemo da ovo nije kredit nepovratno dat, nego da je dat kao kredit na koji će banke uzeti kolateral i koji će onda na kraju biti vraćen, ako ne, biti naplaćen iz kolaterala. Znači, pitanje je – šta je sa tih 650 miliona evra koji su dati do sada?Drugo pitanje, kod ovih kredita za podršku malim i srednjim preduzećima je da imamo, pored ove transparentnosti, koja nam je zaista neophodna, imamo jedan deo koji kaže u ovom zajmu da postoje neki prioritetni projekti, neki veliki projekti na koje može da ode, ako sam dobro pratio, nekih 75 miliona evra, tu negde, od ukupnog iznosa od 150, pa trebali bi da znamo o kojim se projektima radi i da dobijemo neki izveštaj o o tome.Siguran sam da bi ovo koristilo i ministru finansija, pošto, koliko znam, i on se zalaže za transparentnije trošenje novca za jasne račune. Tako da bi nas to sve zajedno značajno unapredilo i ne vidim razlog zašto svaki od tih ugovora i lista svih tih koji su dobili taj novac ne bi bila objavljena.Kada sam kao ministar privrede razgovarao o ovom zajmu, mi smo imali jedan malo drugačiji plan, pa bih i da kažem ministru o njemu, pošto je to nešto o čemu bi zaista trebalo da razmislimo. To je, kad analiziramo ove zajmove koje plasiramo preko banaka, morali bi da dođemo do pune analize kakve će kredite banke davati na osnovu ovog zajma i da vidimo po kojim kamatnim stopama će to banke raditi dalje, kolika je njihova marža, koliki je markap i na osnovu čega. Jer, u ovom slučaju, ako država Srbija snosi punu odgovornost za tih 150 miliona evra koji će biti plasirani preko banaka, onda je prostor da komercijalne banke dodaju neku maržu na ove kredite u stvari samo njihov trošak obrade kredita i neka mala zarada.Recimo, ne bi smeli da u te kamatne stope ubacuju ono što se zove „kantri risk“, odnosno rizik poslovanja zemlje, tako da transparentnost na tom delu i pregovaranje sa bankama bi moralo da uključi i ovaj deo.Mi deo.Mi smo imali plan koji je bio malo drugačiji, koji je rekao da bi država Srbija umesto da daje ovaj novac bankama u stvari novac koristila samo kao garantni fond, pri čemu bi banke same pribavljale sredstva i plasirale ga našim firmama, a država bi garantovala deo tih kredita. Time bi došli do mnogo većeg obima kredita koji bi mogao da bude plasiran i banke bi učestvovale u tom delu.Ključno pitanje po meni jeste transparentnost pregovora sa bankama i da vidimo da li uslovi koji će se postići u pregovorima, recimo između Narodne banke, koja ovde služi kao posrednik, i samih komercijalnih banaka biti dobri za nas, a ne da poreski obveznici nose teret kredita, a da kajmak skidaju banke. Naravno, nisam protiv profita, nikoga, pa ni banaka, ali on mora da bude razuman i negde usklađen i sa rizikom koji snose u ovom poslu, jer u svakom poslu taj rizik mora da odgovara dobiti koju neko može da očekuje od bilo kog posla.Zatim, posla.Zatim, što se tiče stanova u Kraljevu koje treba da gradimo, nekih osam miliona evra, i ovog zatvora u Kragujevcu, pitanje je samog projekta koji treba da finansiramo. Recimo, iz informacija koje smo dobili o projektu u Kraljevu piše da se radi o nekih 366 stanova, ali ne piše kolika je površina tih stanova. Priznaćete, ako za ove pare gradimo stanove od 30 kvadrata u proseku ili gradimo stanove od 50 kvadrata u proseku, ogromna je razlika. iskustvo nas uči da korupcija uvek učestvuje u ovim dilovima. Kada ovako velike stvari nisu specificirane, to za sobom povlači ozbiljnu sumnju da postoji prostor sumnju da postoji prostor za korupciju.Slično je i kod izgradnje zatvora u Kragujevcu, to su neke stvari koje bi morali da znamo, mnogo detaljnije informacije o projektu. Poslednji put kada smo razgovarali o tome, ministar se složio da je to zaista neophodno u svim projektima koje država Srbija radi, pa i u ovim. Nadam se da ćemo konačno doći do toga, kada se kod nas pojavi zakon koji treba da usvojimo, da će on sadržati sve informacije i da će imati taj detaljan projekat onako kako mi mislimo i kako država misli u stvari na kraju da to treba tako da bude. Ovo kako smo dobili, siguran sam da će se ministar složiti, nema dovoljno informacija u sebi.Poslednje, što se tiče ovog Fonda za zapadni Balkan. Balkan. Pročitaću vam, pošto je jako bitno, siguran sam da se i ministar spoljnih poslova slaže sa tim, da poštujemo Ustav i zakone ove zemlje i kada predložimo neke zakone, da oni moraju da budu u skladu sa Ustavom i sa zakonom ove zemlje, bez obzira da li mi mislimo da je regionalna saradnja dobra, da treba da učestvujemo i, naravno, slažem se, treba da budemo svuda gde se odlučuje o bilo čemu što se tiče Srbije, gde god se razgovara o Kosovu na bilo koji način i naravno da treba da učestvujemo. Međutim, treba da poštujemo zakone naše zemlje, a jedan od njih Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, u članu 2. definiše pojam međunarodnog ugovora. On kaže – međunarodni ugovor je ugovor koji Republika Srbija zaključi u pisanom obliku sa jednom ili više država ili sa jednom ili više međunarodni organizacija, regulisan međunarodnim pravom, bez obzira da li je sadržan u jednom ili više međusobno povezanih instrumenata i nezavisno od njihovog naziva.Ovaj ugovor koji treba da ratifikujemo je međunarodni ugovor, to je rečeno i u samom podnesku, a i Narodna skupština ne bi mogla da ratifikuje, odnosno potvrdi bilo šta osim međunarodnog ugovora. Ako nam Zakon o zaključivanju kaže da se ovo zaključuje samo sa jednom ili više država ili međunarodnim organizacijama, onda ispada da Kosovo sa zvezdicom je ili država ili međunarodna organizacija, a koliko znam, pozicija Vlade je da nije ni jedno, ni drugo.Onda mislim da bi ovaj zakon morao biti povučen, pa da se prvo izmeni Zakon o zaključivanju i izvršenju međunarodnih ugovora pre nego što možemo da usvojimo ovaj zakon, jer sa pravom će se svi pozvati na to da smo praktično u skladu sa sopstvenim zakonom kazali da je Kosovo sa zvezdicom ili međunarodna organizacija, a koliko znam, pozicija Vlade je da nije ni jedno, ni drugo. Tako da, zaista moramo da vodimo računa o ovim stvarima, ovo su jako ozbiljne stvari, da kada donosimo zakone, oni budu u skladu sa drugim zakonima koje imamo i u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Hvala. **Marijan Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam pažljivo slušao sve diskutante i mislim da je moj kolega prethodni govornik ekonomista, koliko je i moj kolega poljoprivrednik, poljoprivrednik,

bih voleo da se kolega malo smiri, inače ću zvati kolegu Rančića da mu ukaže prvu pomoć.(Saša je Rančić? Nije tu. Lekara nikad nema kada ti treba.Ako ja mogu da nastavim. Ja bih voleo da u ovoj državi mi izvezemo sve što je ta grupa „nikad im dosta nije bilo“, proizvela.

razumeo da se on negde oznojio, da se znojav vode napio, da će on da vraća ove kredite, ali da krenemo redom. Ne verujem u to, to, i dalje verujem da bi on sve gurnuo u stečaj, kredite ne bi vraćao, to ne treba vraćati. Ne bi dizao kredite sa nižom kamatom, da vraća kredite sa većom kamatom, zato što je on navikao da uzima kredite sa većom kamatom, a ne sa nižom, pa se onda postavlja pitanje ko se koliko ugradio, a ne šta je za ovu državu uradio.Zahvaljujem vam što mi toplo mašete, jer napuštate salu, ali da krenemo redom.(Saša kažu da vi ličite na G17, meni ličite na IQ-17. Nego, da se vratimo ovim silnim dugovima koji su ostali, pa, bogami ja nisam bio ministar u Dačićevoj Vladi. Ovde imamo tri nosioca vlasti, četvrti je bio u Vladi G17 plus, onaj zamenik za prosvetu koga su motkama jurili zbog neke rang liste. Ja nikada nisam bio u vlasti, oni jesu. Ako je neko zadužio zemlju, ja nisam.Da sam ja bio na vlasti mi bi danas raspravljali pošto ćemo da pozajmimo novac. Verujem da je Vlada Aleksandra Vučića onda bila na vlasti, u periodu od 2000. do 2010. godine, da mi sada ne bismo raspravljali o tome ne znam, Svetske banke, od Abu Dabija, da uzmemo kredite već da im damo kredite. Mi ne bi raspravljali pod kojom kamatom se zadužujemo, već pod kojom kamatom pozajmljujemo novac.Evo, pokušaću da vam objasnim, zato što stalno nešto maskirate, nemojte kod mene da pokušavate, jer mi na selu smo malo zdravo razumniji, čist vazduh, priroda daje nam priliku da vrlo dobro pamtimo, da osvežimo pamćenje. Na kraju 2012. godine dug je bio 17,6 milijardi.

mi pamtimo i donatorsku podršku koja je iznosila 4,1 milijardu bespovratno. Znači, tu dodajte na onih 17,6.Pa imate Pariski i Londonski klub, to gospodin Dačić zna, 4,7 milijardi, jer je oprošteno dve trećine prethodnog duga. Znači, to je popunjeno i imamo prihod od privatizacije, 2.500 preduzeća za

sve saberem i kad vam dodam onu milijardu iz Razvojne banke Vojvodine, da popunite ove budžete pred leto, dobijem cifru od 34,1 milijardu evra. Dug nije 17,6 na kraju 2012. godine nego je bio 34,1. Kad uzmemo da ste sem što ste zemlju zadužili, da ste potrošili donatorsku podršku, prihode od privatizacije, da ste potrošili ono iz Razvojne banke Vojvodine, prema tome, ukupno 34,1 milijardu.U

Tako kažu Amerikanci, meni ostaje, s obzirom da se uvek pozivate na njihove izvore, meni ostaje da verujem u to.Nije što ste vi sve to potrošili, nije što ste izneli, nije što ste pokrali, nego je problem što ništa niste napravili. Vi ste od infrastrukture napravili 112 kilometara za 12 godina, čini mi se, 9,7 kilometara Privredu ste ostavili raštimovanu, nije bilo ničega što nije prodato i pokradeno, ne znamo gde je završilo. Nema izvora duga koji bi trebao da servisira taj dug.

a kamatu koju mi plaćamo na vaše dugove je jednu milijardu. Četiri godine po jedna milijarda za servisiranje vaših dugova je bilo 4,4 milijarde. Onda vi pitate gde je otišao novac. Za jednu godinu mi smo napravili infrastrukture nego što ste vi napravili za 12 godina. Zbog čega sam ja tu koaliciju DOS i napustio 2003. godine kada sam video ko vodi Vladu, rekao sam da himnu treba staviti da bude – Bože sačuvaj i otkazao podršku takvoj Vladi i bili su prevremeni izbori.Niste napravili izvoz za vraćanje duga kada se država zadužuje, narod piše menicu. Država treba da štiti svoj narod i narod treba da štiti državu. To je uzajamna zaštita. Vi nikada niste pitali narod da li da ih zadužite, zaduživali ste to SMS porukama. Kada nekome daješ kredit, odnosno kad si žirant nekome, a narod je žirant nama moraš da ga pitaš da li će ti biti žirant i šta će za to da kupi. Gledaš da li će da kupi traktor, pa kasnije da servisira taj dug, vas nije bilo briga, bilo je bitno zadužiti se.Da se.Da kažem još nešto, u vašem periodu dok ste se tako dobro zadužili 31 milijardu, 300.000 ljudi je ostalo bez posla za četiri godine. U Beogradu je sa 230.000 radnika u realnom sektoru palo na 23.000. Znači, nema izvora za vraćanje duga, a još gore unutrašnji dugovi su ostali spoljni, jer ste sve naše kamate, stranim bankama, pa samim tim svaki unutrašnji dug postaje strani i oni to konvertuju u devize i iznose napolje. Danas, slušam te mudrace i gledam te mudre face kako nam predaju, dok pokušavamo da izvučemo ovu zemlju iz blata, a 2012. godine, da nisam došao ovde, da nisam ušao u tu baru ne bih znao koliko je ona duboka. Nažalost, znam koliko je sada duboka. Znam da mora da nam bude bolje. Znam da moramo da servisiramo dugove. Znamo da moramo da dignemo proizvodnju i da se samo pola od onih 34 milijarde pustili kroz poljoprivredu i da se pola izgubili ili pokrali, danas bi dug bio manji za 17 milijardi. Vi to niste uradili, vama je proizvod bio dug. Vi ste živeli od zaduženog, a ne od zarađenog i došlo je vreme, vrati koko što si pozobala.Sad neko drugi treba da živi od zarađenog i još da od zarađenog odvaja, da vraća ono što je zadužen u vreme kad se novac iznosio napolje.Mislim napolje.Mislim da mi moramo da budemo posvećeni razvoju ekonomije, da moramo vreme provoditi u radu i trudu, a ne na kauču. Ima ona izreka – ne možete se merdevinama do uspeha popeti sa rukama u džepovima. Vi ste to pokušali, zato ste pali. Mi ćemo pokušati da dođemo do uspeha ne preko kauča kao vi, ne preko Maldiva, već preko struga i pluga. Hvala.

od ovlašćenih predstavnika svih stranaka da čujemo detaljno koji su danas predlozi zakona, sporazuma, odnosno zakona koji ratifikuju međunarodne sporazume, na dnevnom redu i ono što treba reći da kada podelimo oblasti po kojima suštinski oni obuhvataju, to je onaj deo koji se odnosi na direktnu podršku budžetu zarad vraćanja skupih kredita i zamenom jeftinijih, i to je gospodin ministar Vujović jako dobro obrazložio.Imamo onaj konkretni deo, a to je finansiranje projekata, koji mislim da su od velikog značaj, a danas se nije toliko posvetilo pažnje, već se više govorilo na neki politikanski način zbog toga što je bila suština cele priče da se napadne Vlada i vladajuća koalicija, da se ona bespredmetno zadužuje, što naravno nije istina, zbog toga što što moj kolega prethodni govornik jako dobro obrazložio da mi danas ne bi uopšte pričali o zajmu da su neki političari do 2012. godine bili odgovorni, već bi govorili o tome da mi dajemo drugima zajmove. Međutim, to nije slučaj u Srbiji. Očito je da svaka Vlada nasleđuje prošlost i mora da se nosi sa tom prošlošću. Ta prošlost do 2012. godine nije bila nimalo laka, a to se vidi upravo po današnjim predlozima.Jedan od predloga, a mislim da je jedan od važnijih predloga o kome se malo govorilo, a moje kolege poslanici iz Kraljeva će jako dobro i detaljno govoriti o tome, to je praktično projekat koji pomaže Banka Saveta Evrope koji se odnosi na projekat - urbana regeneracija izgradnju 366 stanova za gotovo 1.000 ljudi koji su praktično ugrožene socijalne kategorije kao posledica zemljotresa u Kraljevu. I to je projekat koji je prvi praktično zaživeo još za vreme Vlade gospodina Dačića, kada je praktično jednim amandmanom našeg poslanika stavljeno u budžet Srbije da se krene u početak ovakvog jednog projekta koji će dati praktično jedno novo lice i Kraljevu i dati novi jedan život ovim ljudima koji su proživeli golgotu, iako su oni koji su do 2012. godine zloupotrebili državne pare, kada su rekonstruisali objekte posle zemljotresa. I u tome je suštinska razlika između nas i njih koji su bili pre i o tome će govoriti moje kolege.Ono što je bitno reći je da će taj kredit biti isključivo za projektno finansiranje dat u dve tranše u iznosu od osam miliona evra, s tim što je rok otplate od 15 do 20 godina sa grejs periodom od pet godina.Treba reći da je raspoloživost ovih finansija praktično do 2019. godine, što pokazuje da ne možete povući bilo kakva sredstva ukoliko ozbiljno ne realizujete projekte i po tome suštinski se pokazuje da smo mi odgovorni ljudi sa kojima sve međunarodne institucije vole da rade, jer shvatamo da postoje propisi i procedure na osnovu kojih možete da povlačite određene transakcije. teza o tome da se mi zadužujemo samo zarad zaduživanja ne stoji.Drugi projekat koji je jako važan, koji će finansirati takođe Banka Saveta Evrope, to je izgradnja zatvorskih kapaciteta u Kragujevcu za preko 400 zatvorenika koji praktično imaju kaznu preko pet godina i tu će biti jedan objekat od 10.800 kvadratnih metara na tri sprata, kojim ćemo znatno poboljšati poboljšati nivo u kojima će zatvorenici u Srbiji izdržavati svoju kaznu. Rok kredita takođe je 20 godina i kamatne stope i po prvom i po drugom kreditu su izuzetno povoljne. To je ono zbog čega treba reći da su to podrške u tom u tom projektnom finansiranju.Treći kredit, koji je najviše izazvao pažnje, kada govorimo o preduzetništvu, je vrlo zanimljiv kredit koji pokazuje suštinski da to nije počelo od Vlade gospodina Vučića, nego je nastavak saradnje Evropske investicione banke sa Srbijom, a preko NBS i komercijalnih banaka. Ali, treba reći da nije mogla da se povuče ni jedna kreditna linija dok se nije napravila jedna platforma u kojoj će Evropska investiciona banka zajedno sa Vladom Republike Srbije i Ministarstvom finansija napraviti plan, program i namenu tih kredita.Ono što je najvažnije reći je da izbor banaka ne radi ni Ministarstvo, ni Vlada Republike Srbije, nego sama Investiciona banka. Znači, ona će uzeti kredibilitet svake banke, odnosno bonitet i reći – svaka od tih banaka je sposobna ili nije sposobna, neće moći da sarađuje po ovom projektu.Samo sam htela nešto da kažem. Ovde govorimo o trećem apeksu po redu. Prvi apeks za finansiranje ovog ugovora je bio 11. maja 2009. godine, kada je povučeno 250 miliona evra za razvoj malih i srednjih preduzeća. Drugi apeks 16. maja 2011. godine, zatim 16. maja je prvo povučeno 50 miliona, a onda sa drugom tranšom još 100 miliona. Godine 2012, 23. januara, znači, još uvek nije došlo praktično do promene u političkom sistemu Srbije, 2012. godine je povučeno 100 miliona evra, tako da, ono što je važno da se kaže je da je 2013. godine po određenoj novoj strategiji i izveštajima Evropske investicione banke tek onda dozvoljeno da se povuče još 150 miliona evra.Praktično je ovo poslednja tranša po kojoj Evropska investiciona banka na osnovu programa povlači ova sredstva. Narodna banka je tu agent. Mala i srednja preduzeća se sa svojim svojim biznis planovima javljaju kod poslovnih banaka, konkurišu za ta određena sredstva i to je ono zbog čega je veoma bitan ovaj kredit, da se time otvara mogućnost za investicije koje će pokrenuti privatan sektor, otvaranje novih radnih mesta, zbog čega mislimo da ova ova kreditna linija i ovaj zajam praktično će mnogo toga novog doneti u Srbiju, jedan novi zamajac, pored onoga što daje Fond za razvoj Republike Srbije i Razvojna agencija Srbije, koja se naziva „Godina preduzetništva“.Ova sledeća dva zajma, odnosno sporazumi o kojima smo govorili, koji su jako važni kao što je Svetska banka, govori o javnoj upravi i takođe jednom projektu koji se odnosi na modernizaciju i optimizaciju i on se izražava u obimu od 69 miliona evra. Važno je reći da je usvojena strategija po kojoj se vrši reforma javne uprave 2014. godine, ali je usvojen i Akcioni plan za implementaciju ove strategije i bez toga, normalno, ni jedna finansijska organizacija ne bi mogla ni da odobri takva sredstva.Povoljnost je što praktično imamo 17 godina za otplatu ovakvih kredita i ona iznosi pet godina prvo grejs perioda, kada kada nemamo obavezu da otplaćujemo ove rate i sledećih 12 praktično pada na otplatu. Cilj je unapređenje efikasnosti zapošljavanja i ono što je rekao gospodin ministar, odnosi se na efikasniji rad uprave, na davanje otpremnina za radnike koji žele da napuste javnu upravu, za

sprovođenja ovog celog kredita, znači, da će imati određeni sistem kontrole.Na kraju, dolazimo do zanimljivog sporazuma, koji se mnogima dopada, kada govorimo o predstavnicima političkih stranaka, mnogima se ne dopada. Ali, ono što treba reći i objasniti građanima Srbije da mi danas ovakvim kreditima praktično smanjujemo stopu kamata koje smo obavezni da vraćamo kredite.Ako kažemo da su same kamate iz prošlih kredita bile godišnje od milijardu evra do 1,3 milijarde evra, onda preračunajte od 2008. godine pa do danas koliko je novca praktično otišlo na zaduživanje. A kada se zadužujete kao država po kamatnim stopama od 7,25%, 8%, 10% i kada imate zaduživanja od 2%, sasvim je logično da u trenutku povlačite tranšu kada treba da otplaćujete ratu za kredit, tad povučete i zatvarate praktično sa novim kreditom koji ima mnogo manje kamatne stope.To jednostavno glasi da u stvari zamenjujemo skupe kredite sa jeftinijim. I sve dok ne budemo oslobodili se ovako skupih kredita, mi moramo da se ponašamo krajnje efikasno i racionalno, budžetski moramo da trošimo onoliko koliko prihodujemo.To nije bio slučaj do 2012. godine i zbog toga se uvek pribegavalo emisiji hartija od vrednosti, povećanju kursa evra. Treba reći da je kurs evra 2008. bio 78 dinara, da je 2012. došao do 118 dinara, do kraja 2020. čak došao na 120 dinara za jedan evro. Prema tome, to su realne činjenice od kojih niko ne može da pobegne.Ono što je danas pokušaj da se politizuje, praktično, finansijski zakoni koji su tačka dnevnog reda, to je, praktično, sporazum koji se odnosi na formiranje Fonda za zapadni Balkan. I, ono što treba reći, a očito niko od onih koji su napadali ovu temu nisu pročitali član 3, a član 3. lepo kaže da je Srbija, praktično, tražila da se usvoji integralna izjava, znači Srbije, kao sastavni deo Deklaracije i ona glasi, namerno ću da pročitam zbog toga što očito oni koji su napadali ovo nisu hteli uopšte da kažu da je Srbija u svoju ugovornu obavezu, a i obavezu zemalja potpisnica, ugradila sledeći tekst: „Budući da je teritorija Kosova i Metohije sastavni deo Republike, na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244, nalazi se pod međunarodnom upravom potpisivanje i izražavanje pristanka na obavezu Republike Srbije i vlade Kosova, sa zvezdicom, na sporazum o osnivanju Fonda za zapadni Balkan se ne može tumačiti kao priznavanje nezavisnosti Kosova, niti se time između Republike Srbije i Kosova, sa zvezdicom, formira ugovorni odnos u smislu pravila Bečke konvencije i ugovorenom pravu iz 1969. kojom je regulisana materija zaključena u izvršenju Međunarodnog ugovora“.Ovim suštinski i drugim i trećim stavom se potvrđuje upravo ono o čemu su govorili i ministar inostranih poslova i ministar finansija da ovaj, praktično, sporazum koji se odnosi na osnivanje Fonda za zapadni Balkan nema političku dimenziju u potpisivanju država članica, već samo onih potpisnica koje predstavljaju predstavnike određenih institucija koje bi dale svoj doprinos u tom finansijskom smislu, a to se kada govorimo o Kosovu i Metohiji sa zvezdicom odnosi na UNMIK. Vi znate da su oni uvek posrednici u tom postupku, pogotovo čak i kada je EU, kada su u pitanju pregovori Beograd-Priština.Znači, mi danas govorimo o regionalnoj saradnji kada govorimo o međunarodnoj politici kao jednoj od važnih tema za funkcionisanje, ne samo političkog života u Srbiji, već i ekonomskog. To je tema na kojoj i tačka na kojoj mi moramo da budemo svesni. Ukoliko ne učestvujemo u radu regionalnih organizacija, fondova, onda otvaramo veliki prostor Kosovu i Metohiji da bude punopravna članica ovakvih organizacija na kojoj mi nećemo imati jednostavno ne samo nikakav uticaj, nego nećemo imati ni mogućnost ni mehanizme da stavimo na mesto onima koji žele jednostavno da Kosovo sa zvezdicom ne postoji.Prema tome, to je bila tema i Odbora za spoljne poslove, to je uvek tema svih odbora u Narodnoj skupštini Republike Srbije. samo oni koji su zlonamerni žele da podrivaju nacionalne interese sa temama u društvu, da obesmišljavaju praktično ovakav način prezentacije uopšte učešća Srbije u regionalnim organizacijama i kod međunarodnih sporazuma.Vrlo je važno da kažemo da ćemo u danu za glasanje ceo ovaj set zakona koji se odnosi na ratifikaciju sporazuma, kao SNS, podržati i učestvovati aktivno u debati, pogotovo kada se govori o temama koje žele da se zamene u vidu određenih teza koje smo imali prilike da čujemo i kod ovlašćenih izlagača nekih partija koji jednostavno nisu shvatili šta Vlada Srbije radi, šta sve ove godine želi da postigne i na koji način postoji ugled Vlade Republike Srbije i Srbije uopšte u međunarodnim institucijama.Dobrodošli su svi oni koji žele da čuju, ukoliko žele da čuju, zaista obrazloženje. Možda promene svoje mišljenje. Nadam se da oni koji su glasali za ovakve predloge i 2009, 2010. i 2011. godine će glasati i sada za takve sporazume. Oni koji nisu imaju pravo da promene svoje stav u odnosu na objedinjenu raspravu u načelu, po pojedinostima. Nadam se da ćemo u danu za glasanje, kada su sporazumi u pitanju, biti jedinstveni. Hvala.